Zaključujem raspravu o točki dnevnog reda, pa ćemo odlučivati kasnije. **Bebić, Luka (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba

nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa RH i BiH. Sporazumom se na prikladan način uređena pitanja vezana uz predaju i prihvat vlastitih državljana kao i državljana trećih država i osoba bez državljanstva koji nezakonito ulaze ili borave na državnom području druge ugovorne strane. Republika Hrvatska sve učinkovitije kontrolira nezakonite migracije i ovim zakonom kojim će biti potvrđen sporazum će biti još jedan jači alat u rukama RH, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv nezakonitih migracija u borbi protiv kojih je kao što sam rekao Ministarstvo unutarnjih poslova sve učinkovitije. Predloženim zakonom potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava RH stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH i provedba ovoga zakona neće zahtijevati osiguranje i dodatnih financijskih sredstava. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Dragan Vukić, izvolite. gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit predlaže se na prikladan način urediti pitanja vezana uz predaju i prihvat vlastitih državljana kao i državljana trećih država država i osoba bez državljanstva koji nezakonito ulaze ili borave na državnom području druge ugovorene strane. Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Ministarstva sigurnosti BiH o provedbi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit služi provedbi sporazuma te konkretno regulira način utvrđivanja i pretpostavljanja državljanstva, postupak predaje i prihvata, dokazivanje boravka ili prelaska preko državnog područja ugovorene strane, osnovanu pretpostavku boravka ili prelaska preko državnog područja ugovornih stranaka, nezakoniti prelazak državne granice, postupak predaje i prihvata po skraćenom postupku te nadležna tijela ugovornih stranaka. Izaslanstva RH i BiH sastala su se 25. i 26. studenog 2010. godine u Zagrebu u svrhu usuglašavanja navedenog sporazuma i protokola. Osnova za pregovore bili su hrvatski nacrti teksta sporazuma i protokola uz izmjene i dopune koje je predložila bosansko-hercegovačka strana. Razmatranje tekstova i usuglašavanje stavova proteklo je u prijateljskom i radnom ozračju tijekom kojeg su tekstovi sporazuma i protokola u cijelosti usuglašeni i parafirani. Sporazum i protokol su dana 11. ožujka 2011. potpisali ministar unutarnjih poslova RH gospodin Tomislav Karamarko i ministar sigurnosti BiH gospodin Sadik Ahmetović. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je dana 9. lipnja 2011. godine sukladno članku 16. stavku 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora zajedno s mišljenjima nadležnih resora radi pokretanja postupka o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit sporazum se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava RH stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH. Klub HDZ-a podržat će ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Pojedinačna rasprava. Gospodin Ivan Bagarić, izvolite. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Ovo je jedan u nizu od bilateralnih sporazuma između RH i BiH koji koji prije svega rekao bih uređuje odnose između ove dvije države ali i doprinosi jačanju veza, jačanju prijateljstva između Hrvatske i BiH. Sporazum o potvrđivanju zapravo Zakon o potvrđivanju Sporazumi između Vlada Republike Hrvatske i Vijeća ministara BiH o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak nezakonit je jedan okvir unutar kojeg će biti razrješavani do sada u praksi slučajevi koji su opterećivali zakonodavstvo i uopće društvo i u HRvatskoj i u BiH i to će biti jedan korak naprijed u uređivanju odnosa između RH i BiH. Ovo treba promatrati prije svega i u kontekstu skorog ulaska ulaska RH u EU i utvrđivanje odnosa Hrvatske kao članice EU i BiH. Ovom prilikom kao što sam često govorio u ovoj dvorani ukazujem na važnost važnost BiH kada je u pitanju HRvatske a isto tako kada je u pitanju općenito hrvatski narod ali i svi koji žive u BiH važnost HRvatske kao države na koju će se vezati sutradan i koja će joj biti spona prema EU. Stoga bez obzira što to nije izravno pitanje ovog zakona opet koristim priliku da ukažem na važnost svih demokratskih procesa u BiH i postizanja demokratskih standarda koji će osigurati prosperitet BiH, BiH države jednakopravnih naroda dakle sva tri jednakopravna naroda i svih građana BiH što je preduvjet stabilnosti BiH. Svima Svima nam je poznato da sada još uvijek to pitanje u BiH nije riješeno i da je hrvatski narod bez obzira što je Ustavom zajamčeno njegovo pravo i sve ono što Ustav osigurava na papiru, međutim u životu ta proklamirana načela se nažalost ne provode. Stoga je Hrvatskoj vrlo važno da se BiH ubuduće razvija u tom smjeru u tom smislu a isto tako za cijelu EU u cijelu europsku zajednicu država i naroda je važno da BiH postigne te standarde te standarde kako bi bila sutradan uključena u zajednički europski prostor, prostor vjerujemo veće razine demokracije i boljih standarda naprosto boljeg standarda življenja. Evo u tom kontekstu ja podupirem još jedanput ovaj sporazum. Koristim također prigodu na određeni način najaviti i hrvatskoj javnosti ali i javnosti u BiH da je u našu saborsku proceduru ušao i Prijedlog Zakona o odnosima odnosima RH s Hrvatima izvan RH što je jedan napor ove Vlade odnosno države Hrvatske da uredi sustavno odnos sa tri velike skupine Hrvata izvan Hrvatske, HRvatima u BiH kao suverenim narodom, zatim Hrvatskom nacionalnom manjinom u 12 europskih zemalja i dijasporom ili iseljeništvom tj. svi onim našim ljudima koji su godinama odseljavali odlazili s prostora Hrvatske i nastanjivali prekooceanske zemlje i sa njihovim potomcima. U tom kontekstu i taj prijedlog zakona odnosno taj zakon uređuje taj odnos, odnos između Hrvatske i hrvatskog naroda u ovom slučaju u BiH

je važnost stvaranje jednog konteksta jednog uvjerenja i jedne politike kako je zapravo što skoriji ulazak BiH u EU i i nacionalni interes RH dakako interes tamošnjih naroda i svih stanovnika u BIH. jer bude li se očekivalo od BiH da postigne sve one standarde koje je RH postigla ovdje i na taj način da prolazi sva sita i rešeta koje je Hrvatska prolazila, bojim se da se neće to dogoditi u sljedećih nekoliko godina. A ako se to ne dogodi onda je to prijetnja stabilnosti BiH. Stoga pozivamo svekolike čimbenike i u Hrvatskoj i u BiH ali i međunarodnoj javnosti da se uključe na način da podupru BiH u smislu njenog uključivanja u EU zajedno odnosno što skorije Hvala.